уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със своя заповед е разрешил изпращането на военен кораб с щатното си въоръжение и екипаж военнослужещи за участие в американско-украинско учение в периода от 29 юни до 13 юли 2019 г., включително дните за преход, в района на град Одеса, териториалното море и прилежащата зона на Украйна. Уведомлението е постъпило на 20 март 2019 г. с вх. № 903-09-14 и е предоставено на Комисията по отбрана.

Заповядайте, господин Кирилов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! „Доклад относно Законопроект за защита на търговската тайна, № 902-01-1, внесен от Министерския съвет на 2 януари 2019 г., приет на първо гласуване на 6 февруари 2019 г. „Закон за защита на търговската тайна“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за защита от неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна, осъществявана по съдебен път в производство по граждански дела.“ Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Има ли изказвания? Няма. Ще подложа на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на чл. 1. Моля, гласувайте.

Няма. Ще подложа на гласуване текста на вносителя за чл. 2 с редакционните поправки, предложени от Комисията. Моля, гласувайте.

Има ли изказвания? Не виждам. Ще подложа на гласуване текста на вносителя за чл. 5. Моля, гласувайте.

Член 6 – „Предмет на нарушение“. Комисията подкрепя теста на вносителя за чл. 6 като навсякъде думата „незаконно“ се заменя с „неправомерно“. Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 3 с редакционната поправка, предложена от Комисията. Гласували

Член 7 – „Правомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7, като в ал. 1, т. 3 думите

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8: „Неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна тайна Чл. 8. (1) Придобиването на търговска тайна без съгласието на нейния притежател се смята за неправомерно, когато е извършено чрез: чрез: 1. нерегламентиран достъп, присвояване или копиране на документи, вещи, материали, вещества или електронни документи, върху които се упражнява правомерен контрол от от притежателя на търговската тайна и съдържат търговска тайна или информация, от която тайната може да бъде извлечена; 2. друго поведение, което противоречи на добросъвестната търговска практика по смисъла на Закона за защита на конкуренцията. (2) Използването или разкриването на търговска тайна без съгласието на нейния притежател се смята за неправомерно, когато е извършено от лице, което е: 1. придобило неправомерно търговската тайна, или 2. нарушило споразумение за запазване на поверителност или друго задължение да не разкрива търговската тайна, или 3. нарушило задължение за ограничаване използването на търговската тайна. тайна. (3) Придобиването, използването или разкриването на търговска тайна се смята за неправомерно, когато към момента на придобиването, използването или разкриването ѝ лицето, предвид обстоятелствата, е знаело или е следвало да знае, че търговската тайна е била получена пряко или косвено от друго лице, което я е използвало или разкрило неправомерно. неправомерно. (4) Производството, предлагането или пускането на пазара на стоки – предмет на нарушение, както и вносът, износът или съхранението им с такива цели се смята за неправомерно използване на търговската тайна, когато извършителят е знаел или предвид обстоятелствата е следвало да знае, че търговската тайна е използвана неправомерно по смисъла на ал. 2.“

трета – Производство за защита на търговската тайна“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета. „Раздел I – Общи разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10: „Право на иск Чл. 10. (1) Притежателят на търговска тайна има право да предяви иск пред съда срещу всеки нарушител на търговската тайна за установяване на неправомерното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, както и за: както и за: 1. присъждане на обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи; 2. преустановяване или забрана за използването или разкриването на търговската тайна; тайна; 3. забрана за производството, предлагането, пускането на пазара или използването на стоките – предмет на нарушение, вноса или износа, както и съхранението на тези стоки, с тези цели; тези цели; 4. унищожаване на цели или на част от документи, вещи, материали, вещества или електронни документи, които съдържат или носят търговската тайна, или когато е целесъобразно – предаването им на ищеца; ищеца; 5. забрана за предлагането или предоставянето на услугите, които са в значителна степен повлияни благоприятно от търговски тайни, които са неправомерно придобити, използвани или разкрити. (2) Едновременно с исковете по ал. 1 ищецът може да поиска от съда и налагане по отношение на стоките или услугите – предмет на нарушение на една или повече от мерките по чл. 20, ал. 3. ал. 3. (3) Съдът може по искане на ищеца да задължи ответника или трето лице с разпореждане да предостави информация от значение за решаване на делото като: 1. име, адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление на производителите, разпространителите, доставчиците и на други лица, които са били държатели на стоките предмет на нарушението, както и на търговците на едро и на дребно, за които са били предназначени; 2. данни за произведените, доставените, получените или поръчаните количества, както и приходите, получени от стоките – предмет на нарушението, съответно данни за предлагането или предоставянето на услугите и приходите от тях; 3. документи или части от тях, вещи, материали, вещества или електронни документи или части от тях, които съдържат или носят търговската тайна; тайна; 4. лицето, от което са получили търговската тайна; 5. лицата, пред които са разкрили търговската тайна.

Чл. 11. (1) Правото на иск на притежателя на търговска тайна се погасява с изтичането на 5 години от извършване на нарушението. (2) Правото на иск по чл. 15, ал. 4 и по чл. 20, ал. 4 на ответника и на всяко трето засегнато лице се погасява с изтичането на едногодишен срок от влизането в сила на съдебния акт,

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12: „Мерки за поверителност в съдебното производство Чл. 12. (1) всяко положение на делото страните и всяко друго заинтересовано лице, включително свидетели, може да поискат от съда да определи дадена информация по делото като поверителна, тъй като съдържа търговска тайна или предполагаема търговска тайна. тайна. (2) Искането по ал. 1 трябва да бъде надлежно обосновано. (3) В случаите когато съдът определи дадена информация по ал. 1 за поверителна, съдът със същото определение може да наложи следните специални мерки за запазване на поверителния ѝ характер, като: 1. ограничи напълно или частично достъпа до представен по делото документ, който съдържа търговска тайна или за който се твърди, че съдържа търговска тайна, като предостави достъп до документа само на определени лица; 2. ограничи достъпа до съдебните заседания, както и до съответните записи или протоколи, като постанови разглеждането на делото или извършването само на някои действия да стане при закрити врата; врата; 3. изготви вариант на съдебен акт за лицата, които са лишени от достъп до търговската тайна, със заличена търговска тайна. (4) Броят на лицата, на които се предоставя достъп до поверителната информация относно търговска тайна, не трябва да надвишава необходимия за осигуряване правото на защита на страните в процеса. Не може да се ограничава достъпът до информация на лицата, които са страни по делото, и на техните процесуални представители. (5) При определяне на съответната мярка съдът взема предвид необходимостта от осигуряване правото на справедлив процес и ефективност на мярката, зачитане на законните интереси на страните и когато е целесъобразно – на третите лица, както и вероятността да им бъдат причинени вреди от налаганата мярка. (6)

Страните, техните адвокати или други процесуални представители, съдебните служители, свидетелите, вещите лица и всички други лица, които участват в съдебни производства по този закон или имат достъп до документи, които са част от такива производства, са задължени да пазят информацията, определена като поверителна съгласно ал. 1 и 3, която им е станала известна в резултат на това участие или достъп. (8) Използването или разкриването на информация, която представлява търговска тайна или предполагаема търговска тайна, е забранено и след приключването на съдебното производство, освен когато: когато: 1. съдът установи с влязъл в сила акт, че информацията, за която се твърди, че съдържа търговска тайна, не отговаря на определените в този закон изисквания за търговска тайна; тайна; 2. информацията, защитена като търговска тайна, стане общоизвестна и достъпна за лицата от средите, които обичайно използват този вид информация. (9) Лицата по ал. 7 носят отговорност по този закон за използването или разгласяването на информация, която съдържа търговска тайна или предполагаема търговска тайна, определена за поверителна съгласно ал. 1 и 3.“

„Раздел II – Привременни мерки за защита“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел IІ. „Член 14 – Обезпечителни мерки“.

„Член 16 – Условия за отменяне на обезпечението“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16: „Отмяна на обезпечението Чл. 16. Обезпечението може да бъде отменено по искане на: 1. ответника или служебно от съда, ако не бъдат представени доказателства за предявяването на иска по чл. 10 в едномесечен срок от налагане на обезпечителните мерки; мерки; 2. ответника, когато информацията, по повод на която са наложени обезпечителни мерки, престане да отговаря на определените в този закон изисквания за търговска тайна поради причини, които не се дължат на ответника.“ Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на чл. 18. Гласували

„Прилагане на Гражданския процесуален кодекс Чл. 17. Допускането, налагането и отмяната на обезпечителните мерки се извършва по реда на чл.

обезщетението“ – текст на вносител. Има предложение от народния представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18: „Обезщетение за вреди „Чл. 18. (1) Нарушителят е длъжен да обезщети притежателя на търговска тайна за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неправомерното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна. Обезщетението се дължи, когато нарушителят е знаел или е следвало да знае при тези обстоятелства, че участва в неправомерно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна. тайна. (2) Служителите и работниците носят отговорност за вредите, настъпили вследствие на неправомерно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна на техен работодател, в размер на не повече от трикратния размер на уговореното трудово възнаграждение, когато не са действали умишлено.“

„Член 18 – „Обезщетение за вреди“ – текст на вносител. Предложение от народния представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

При определяне размера на обезщетението съдът взема предвид всички обстоятелства, свързани с неправомерното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, като:

неимуществените вреди, претърпени от притежателя на търговска тайна, когато е приложимо. (2) Когато искът е основателен, но няма достатъчно данни за неговия размер, съдът присъжда обезщетение, което е не по-малко от размера на възнагражденията, които биха били дължими, ако нарушителят е бил поискал разрешение да ползва търговската тайна, както и разходите, направени от притежателя на търговската тайна, включително разходите за идентификация и проучване.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

С решението по делото съдът установява неправомерното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна и съобразно искането на ищеца и конкретните обстоятелства може да наложи по отношение на нарушителя следните мерки: 1. преустановяване или забрана за използването или разкриването на търговската тайна; 2. забрана за производството, предлагането, пускането на пазара или използването на стоките – предмет на нарушение, вноса или износа, както и съхранението на стоките с тези цели; цели; 3. унищожаване на цели или на част от документи, вещи, материали, вещества или електронни документи, които съдържат или носят търговската тайна, или когато е целесъобразно – предаването им на ищеца; 4. забрана за предлагането или предоставянето на услугите, които са в значителна степен повлияни благоприятно от търговски тайни, които са неправомерно придобити, използвани или разкрити. (2) Съдът може да наложи мерките по ал. 1, т. 1, 2 и 4 за определен срок, достатъчен за отстраняване на всички търговски или икономически предимства, които нарушителят е получил от неправомерното придобиване, използване или разкриване на търговската тайна. тайна. (3) По искане на ищеца съдът може да наложи и една или повече от следните мерки по отношение на стоките или услугите – предмет на нарушението: 1. изтегляне на стоките от пазара или по искане на притежателя на търговска тайна – предаване на стоките на юридически лица с нестопанска цел за дейности в обществена полза; полза; 2. премахване на тези характеристики на стоките или услугите, във връзка с които е установено нарушение; 3. унищожаване на стоките или, когато е целесъобразно, тяхното изтегляне от пазара, при условие че изтеглянето не засяга защитата на търговската тайна. тайна. (4) Когато с влязло в сила съдебно решение бъде установено, че иск по този закон е неоснователен, както и че ищецът е поискал образуване на съдебното производство недобросъвестно или с цел злоупотреба, по искане на ответника съдът може едновременно или поотделно да присъди: 1. обезщетение за претърпените от ответника вреди; 2. разпространяване на информацията относно решението при условията по чл. 24. (5) Искането по ал. 4 се разглежда в същото или в отделно производство.“

При определяне вида на мерките по отношение на нарушителя и на стоките или услугите – предмет на нарушение, и тяхната пропорционалност съдът, спрямо конкретния случай, взема предвид следните обстоятелства: 1. стойността или други специфични характеристики на търговската тайна; 2. предприетите мерки за защита на търговската тайна; 3. поведението на нарушителя при придобиването, използването или разкриването на търговската тайна; 4. последиците от неправомерното използване или разкриване на търговската тайна; 5. законните интереси на страните и последиците на мерките по отношение на страните; 6. законните интереси на трети лица; лица; 7. обществения интерес; 8. защитата на основни права. (2) Разходите за изпълнението на мерките по чл. 20, ал. 1, т. 3 и ал. 3 са за сметка на нарушителя, освен ако съдът прецени, че не са налице конкретни основания за това. Разходите се заплащат от нарушителя независимо от обезщетението за вреди. (3) Основания по смисъла на ал. 2 са налице, когато поемането на разходите от нарушителя надхвърлят необходимото за постигане на целта. В този случай разходите по изпълнението на мерките се заплащат от ищеца.“

– текст на вносител. Има предложение от народния представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23: „Заплащане на обезщетение без налагане на мерки Чл. 23. (1) След След установяване на неправомерното използване или разкриване на търговска тайна, по искане на ответника съдът може да го осъди да заплати парично обезщетение без да налага мерките по чл. 20, ал. 1, ако са налице едновременно следните условия: условия: 1. към момента на използването или разкриването на търговската тайна ответникът не е знаел, нито е следвало да знае, че търговската тайна е получена от друго лице, което я е използвало или разкрило неправомерно, и след узнаването на това обстоятелство е продължило да я използва; 2. налагането на мерки би довело до несъразмерни вреди за ответника; 3. паричното обезщетение за вредите, претърпени от притежателя на търговска тайна, е справедливо. (2) Размерът на обезщетението по ал. 1, наложено вместо мерките по чл. 20, ал. 1, т. 1, 2 и 4, не може да надвишава размера на възнагражденията, които

Член 24 – „Публикуване на съдебното решение“ – текст на вносител. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 24: чл. 24: „Публикуване на съдебното решение Чл. 24. (1) По искане на ищеца съдът може да осъди ответника да разгласи за своя сметка и по подходящ начин информация за решението по делото, както и неговото публикуване частично или в цялост със заличена търговска информация. Съдът се произнася по искането, като взема предвид: 1. стойността на търговската тайна; 2. поведението на нарушителя при придобиването, използването или разкриването на търговската тайна; тайна; 3. правните последици от неправомерното използване или разкриване на търговската тайна; 4. вероятността нарушителят да продължи неправомерното използване или разкриване на търговската тайна; тайна; 5. възможното разкриване на самоличността на нарушителя – физическо лице, и вредите, които могат да бъдат причинени на личния му живот и доброто му име. име. (2) При постановяване на решението по ал. 1 съдът взема предвид също дали информацията относно нарушителя позволява да се идентифицира физическо лице и ако това е така, дали публикуването на тази информация би било оправдано, с оглед на евентуалната вреда, която тази мярка може да причини на личния живот и репутацията на нарушителя. (3) Решението на съда по ал. 1 се изпълнява в съответствие с чл. 26 и при спазване на поверителния характер на търговската тайна, определен по реда на чл. 12.“

„Раздел V –Изпълнение на наложените мерки“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания?

ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма изказвания. Преминаваме към гласуване на текста на чл. 25 с предложението на Комисията за замяна на

Комисията предлага да се създаде нов чл. 26: „Защита на личните данни Чл. 26. Обработването на личните данни се извършва при спазване изискванията за защита на личните данни.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложението за създаване на нов чл. 26?

Има ли изказвания по предложението на Комисията? Няма изказвания. Гласуваме предложението на Комисията за подкрепа на текста на вносителя за чл. 26, който става чл. 27. Гласували

„Допълнителна разпоредба.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма изказвания. Гласуваме наименованието на подразделението „Допълнителна разпоредба“

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението: „Заключителни разпоредби“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви. Има ли изказвания за наименованието

на 2 януари 2019 г., приет е на първо гласуване на 6 февруари 2019 г. Преминаваме към следващата точка от днешната програма:

Ще започнем изслушването с представяне на предложението. Заповядайте – имате думата,

Благодарение на държавната политика в тази насока, през последните години имахме възможност да бъдем домакин на големи първенства като Световното първенство по волейбол за мъже през 2018 г., Европейското първенство по волейбол за мъже през 2015 г., тенис турнирът „София оупън“, стартът на Световната купа по ски алпийски дисциплини, който традиционно се провежда у нас, и много други. Много световни спортни звезди посетиха България и чухме похвали за страната ни, включително и от устата на президента на Международния олимпийски комитет господин Томас Бах, като при неговото посещение в България през месец септември 2018 г. чухме думите: „Това, което правите, е невероятно!“ В момента в България се провеждат три световни първенства в олимпийските спортове, което мисля, че е олимпийски рекорд. един от хората с най-висока позиция в световния спорт, означава наистина много. По време на посещението на Томас Бах се заговори за евентуалната кандидатура на България за домакинство на младежките олимпийски зимни игри, а в последните месеци една от най-обсъжданите теми е възможната обща кандидатура – заедно със Сърбия, Сърбия, Румъния и Гърция, за европейското и световното първенство по футбол. Това са големите цели и проекти за нашата държава. Разбираемо е общественият интерес към подобни теми да бъде висок. Зад тези спортни състезания стои и публичен финансов ресурс, а е необходима и добра спортна инфраструктура, в която държавата също инвестира много средства в последните години. През 2017 г. от трибуната на Народното събрание беше обявено, че правителствата на ГЕРБ

сме чували министър Кралев да говори за реформа във финансирането на спорта за високи постижения на принципа на ясно формулирани критерии и постигнати резултати. Подобна реформа беше извършена и по отношение на финансирането и подпомагането на домакинствата на международни спортни състезания. Затова мисля, че днешното изслушване на министъра на младежта и спорта ще бъде полезно както за народните представители, така и за широката общественост, за да разберем какви са принципите и политиката на Министерството на младежта и спорта за финансовото подпомагане на домакинствата в страната, колко са средствата, които държавата отделя за това, по какъв начин тези състезания се вписват в държавната политика за развитие на спорта за високи постижения и спорта за всички, за обновяване на спортната инфраструктура, има ли предпочитани спортове и видове състезания, какви са преките ползи от тях за спорта и за страната ни, защото е нормално да очакваме такива, когато са изразходвани публични средства. И не на последно място, се надявам да разберем повече за бъдещите планове на Министерството на младежта и спорта по отношение на домакинствата и кои състезания можем да очакваме през тази и през следващите години. Благодаря. Благодаря Ви, господин Апостолов. Господин Министър, заповядайте. Имате възможност да направите изложение по предмета на изслушването – имате думата.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

Основният принцип на тези реформи е финансиране според резултатите. Подобен принцип въведохме и по отношение на финансовото подпомагане на домакинства на международни спортни състезания. Програмата за финансово подпомагане на дейностите по провеждане на домакинства на международни спортни състезания на територията на Република България е въведена в сегашния вид от месец октомври 2014 г. – в началото на моя първи мандат като министър на младежта и спорта, и в последващите години е актуализирана с малки промени. Преди това международните състезания са се финансирали по наредбата на Министерството, която е изисквала представянето на набор от документи. С въвеждането на програма ние регламентираме състезанията, които могат да кандидатстват за подпомагане. Това са състезания от най-висок ранг – световни, европейски първенства, за олимпийски и неолимпийски спортове, световни и европейски купи и световни лиги за олимпийски спортове и квалификации за квоти за Олимпийските игри. Регламентирани са и доста високи изисквания към проектите, които включват рекламиране и отразяване на проявата в национален и международен план. Въведена е много по-висока степен на отчетност на разходваните средства. Политиката ни е да намалим броя на подпомаганите финансово домакинства, но за сметка на това те да са от висок ранг и да носят позитиви за спорта и за страната ни. Като цяло финансово се подпомагат домакинства на международни състезания, спортове, в които имаме успехи, медали и млади и перспективни състезатели, и такива, които носят огромен международен отзвук и реклама за България. Съществува пряка връзка между спорта и развитието на туризма. Чрез инвестиции, свързани с провеждането на големи спортни събития и състезания, страната придобива сериозен потенциал за засилване развитието на туризма, което в дългосрочен план ще допринесе за икономическия растеж на регионите. Рекламният ефект за страната ни чрез излъчване на спортните прояви от телевизионни канали на десетки страни е от голямо значение за развитието на туризма. Голяма част от тези спортове имат и силен социален ефект, защото се практикуват масово от децата и младите. При олимпийските спортове са особено важни състезанията, които имат статут на квалификация за Олимпийски игри, защото това увеличава възможностите за печелене на квоти от спортистите. Като цяло при финансово подпомагане на домакинства следваме критериите, които сме задали за определяне на петте групи федерации, които получават финансиране по програмите за развитие на спорта за високи постижения и за олимпийска подготовка.

Според вида сме разделили домакинствата, които финансираме на традиционни, които създават трайна аудитория, утвърждават България в международния спортен календар и световни и европейски първенства, които са епизодични. Пример за традиционно провеждано от нас домакинство е Световната купа по художествена гимнастика, която се провежда всяка година в София. В рамките на сезона се провеждат общо четири световни купи и България е домакин на една от тях. Световните купи в ски алпийски дисциплини също са такъв вид домакинства. През тази година България беше домакин на старт от Световната купа в алпийските ски за шести път през последните 10 години. Банско ще бъде домакин на кръгове от Световната купа и през следващите две години – през 2020 г. при жените и през 2021 г. при мъжете. Такова традиционно състезание стана АТП тенис турнир „София оупън“, който през тази година се проведе за четвърти път у нас. Други примери са световните купи по прескачане на препятствия в конния спорт за различни възрасти, европейските купи по джудо, като някои от тези състезания носят и точки за класиране на Олимпийските игри, световните купи по гимнастика – отново в различни възрасти, световни купи във фехтовката, европейски купи в бадминтона, като те носят точки в ранглистата за класиране на Олимпийските игри. Примери за втория вид домакинства са Световното първенство по волейбол за мъже, което се проведе в България през 2018 г., Световното първенство по художествена гимнастика и Световното първенство по гребане, които се проведоха през същата година, а този месец проведохме Световно първенство по шорттрек за мъже и жени в „Арена Армеец“. Дълго време голяма част от спортните федерации са гледали на провеждането на домакинство на международно състезание, финансово подпомогнато от Министерството, като начин да финансират дейността си. Поради невисоките изисквания за отчетност има финансиране на домакинства, около които има основателни съмнения за неправомерно изразходвани средства. Голяма публичност например в последните години добиха две състезания, организирани от Българската федерация по шахмат, ръководена по това време от Силвио Данаилов в средата на 2014 г., в Пловдив и Албена и съответно подпомогнати от Министерството, за които установихме неправомерно изразходване на средства. В началото на тази година Софийският градски съд се произнесе по делото, което сме завели срещу Федерацията, ръководена от Силвио Данаилов,

– 2014 г., вследствие на което бе отказано подновяването на лицензията им. Исковете, по които се произнесе Софийският градски съд, касаят сумите, които Министерството е изплатило по два договора от 2014 г. Министерството е обезпечило своето взимане чрез наложена възбрана върху имот на това сдружение, намиращ се в София. В момента лиценз за осъществяване на спортна дейност притежава Българската федерация по шахмат – 1928 г., ръководена от господин Тошев. Друг проблем, който сме отчели за периода преди 2014 г., е разпиляването на финансов ресурс, без да се отчита особен резултат. Принципът да се финансира всяко поискано от лицензирана федерация домакинство води до неефективно използване на публични средства за спорт и понякога съмнения за скрити подбуди в това финансиране. Общият период за финансово подпомагане на домакинства, който сме определили в последните години, е около 5 млн. лв. В някои години, разбира се, той е по-висок в зависимост от спецификата на състезанията, конкретната година, като допълнителните средства се отпускат с постановление на Министерския съвет.

Таксата се плащаше на различни по големина вноски в рамките на три години – 2016 г., 2017 г. и 2018 г. Съответно през тези години бюджетът, който Министерството е разпределил към федерациите за финансово подпомагане на домакинства, се е увеличил с тези суми. Конкретно за последните години: за 2019 г. бюджетът на домакинствата към този момент е 5 млн. 867 хил. 520 лв., като близо един милион от тази сума са такси за състезания през 2020 г. и 2021 г., които се плащат сега. За 2018 г. бюджетът е бил 8 млн. 507 хил. 455 лв., като в тази сума е включена част от таксата за Световното първенство по волейбол и финансиране на състезание по мотоциклетизъм, отпуснато от Министерския съвет. За 2017 г. имаме 9 млн. 867 хил. 715 лв., като в тази сума е включена най-съществената част от таксата за Световното първенство по волейбол през 2018 г., а именно 5 млн. 400 хил. лв. годините преди 2015 г. бюджетът за финансово подпомагане на домакинствата е варирал между и 5 и 14 милиона – разлика има в броя на финансираните международни състезания.

Нашата идея е да финансираме по-малко на брой, но с по-голямо значение състезания. Докато в момента за домакинства на федерации, които не попадат в първите три групи на класацията на спортове, се заделят 10% от общия бюджет на домакинствата, то в годините назад процентите стигат до 45%. Например финансово подпомогнати от държавата домакинства са били няколко пъти Световната купа по естетическа и групова гимнастика, световни купи по аеробна гимнастика, Световното първенство по удбол, Европейското първенство по софтбол за смесени отбори, Световното първенство за улов на хищна риба от брега и други. Бих искал да отбележа, че не отричам правото на развитие на тези спортове, както и възможностите за провеждане на международни състезания по тях в България, но не смятам, че това трябва да става с публични средства, защото ефектът от тях за българския спорт и страната ни е нулев. Както правилно отбеляза господин Апостолов, когато се влагат публични средства, трябва да се търсят резултати. Резултатите от проведените през последните години домакинства, финансово подпомогнати от държавата, могат да се търсят в няколко посоки – реклама за страната ни, допълнителен тласък за туризма; осигуряване на по-добра възможност за българските състезатели за медали и призови класирания, особено за спечелване на квоти за Олимпийските игри; престиж и по-добри позиции за българските спортни федерации в международните им органи и тъй наречения социален ефект, деца и младежи запалени по спорта, защото са се докоснали до своите идоли. Ще дам пример от последните традиционни за България домакинства – това на Световната купа по ски алпийски дисциплини в Банско през тази година и тенис турнира „София оупън“. Резултатът от Световната купа по ски в Банско наистина е впечатляващ – 50 телевизии пряко са излъчвали състезанията. Между тях са: Евроспорт Азия, Евроспорт Европа, телевизии в Италия, Австрия, Германия, Съединените американски щати. Още 50 телевизии са ги излъчвали на запис заради часовата разлика, като гарантираната аудитория, която сме постигнали, е минимум 120 милиона зрители. Господин Апостолов цитира думи на Томас Бах, аз ще цитирам седемкратния носител на Световната купа по ски Марсел Хиршер след проведената Световна купа в Банско: „Изумителна работа на организаторите. Банско е много добър курорт, по-добър от някои в Австрия.“ Сами разбирате, че думите, изречени от най-популярния и най актуален в света скиор през последните десет години, какъв рекламен ефект имат за България, колко икономически приходи ще реализираме след това от туристите само заради мнението му. Днес тенис турнирът „София оупън“ е наблюдаван от над 45 хиляди зрители на живо в „Арена Армеец“ и е стигнал до 280 милиона души международна аудитория. Това беше най силното издание до момента от четирите, които се проведоха – участваха четирима играчи от топ 20, още двама от топ 30. хиляди бяха само гръцките почитатели на тениса, които дойдоха да гледат най-добрия си тенисист Циципас. Огромни са усилията, които Министерството на спорта на Гърция полага, за да успеят да се договорят за организиране на подобен турнир в Атина. За тяхно съжаление, това може да стане много трудно, тъй като няма свободни дати в календара на АТП. Получихме много добри отзиви от всички участници както за организацията, така и за залата и публиката. Голяма част от тях декларираха участието си през следващата година. Засега ще спра с примерите за резултатите дотук и съм готов да отговоря на въпросите Ви за политиката на Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане на домакинствата. Благодаря Ви за вниманието. господин Министър, благодаря Ви за информацията и готовността да отговорите на въпросите. Точно това предвижда процедурата. Преминаваме към първия кръг въпроси от парламентарни групи. Първият въпрос е от парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте,

у нас, се разходват много по-ефективно. Наистина в последните години в страната ни се провеждат първенства с много широк международен отзвук и това е радващо за всеки любител на спорта. Моят въпрос към Вас е: какво още може да очакваме през следващите години и по-точно от тези спортове,

за да отговорите на въпроса.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 Преди седмица и половина в София се проведе и най-голямото състезание за годината в света на шорттрека – Световното първенство за мъже и жени, на което сме домакини за първи път. Това е зимният спорт, в който всъщност държавата има най-много международни успехи, най-много олимпийски медали, благодарение на Евгения Раданова, която беше моят предшественик като министър на младежта и спорта. Имаме талантливо младо поколение в момента, като Катрин Маноилова, която спечели олимпийски медал от Зимните младежки олимпийски игри.

нова зимна ледена пързалка, която помогна да се заледи „Арена армеец“, и оттук нататък ще имаме възможност да провеждаме редица състезания в тази зала и по шорттрек, и по кънки, и по фигурно пързаляне, хокей на лед. Над десет олимпийски шампиони вкараха България в това първенство – отзивите за организацията са много добри. Вицепрезидентът на Международния кънки съюз Трон Еспели заяви след първенството, че България се е представила в най-добра светлина като организатор на домакинство от най-висок ранг в шорттрека и шорттрека и смята, че съвсем спокойно ние бихме могли да се справим с огромното предизвикателство да сме домакин на зимни младежки олимпийски игри. Това е много важна референция, имайки предвид, че битката за спечелване на това домакинство

Пловдив със световна купа. Така че Пловдив се утвърди през последните години като един от световните центрове по гребни спортове. Въпросът е, че там е необходим, разбира се, и втори гребен канал, за да може да запазим позициите на нашия град като като световен център за провеждането на такива състезания. През юни месец имаме Световна купа за прескачане в конния спорт, а през август ще имаме Световна купа за мъже и жени по тенис на маса. Както знаете, в последните години обръщаме много голямо внимание на спорта за младежи и финансираме домакинства и в тези възрастови групи. През настоящата година подпомагаме Европейско първенство за мъже и жени до 23 години по фехтовка, Европейско първенство за девойки до 19 години по хандбал, хандбал, Европейско първенство за жени до 16 години по баскетбол, Европейско първенство по бокс за младежи и девойки, Европейско първенство по футбол за девойки до 17-годишна възраст. Силна домакинска година се очертава и в най-успешния български колективен спорт – във волейбола. Имаме три турнира от лигата на нациите – два за мъже и един за жени, които ще се проведат във Варна, Пловдив, и за жените – в Русе. Градовете са избрани съответно заради заради избора на самите състезатели – говорили сме с тях къде предпочитат да играят, пред чия публика, така че сме се съобразили с тях при разпределението на домакинствата. По отношение на състезанията, които имат ранг на олимпийски квалификации и носят точки за класиране на Олимпийските игри, мислим не само за Токио – 2020-а, но и напред – за Париж – 2024-а. В края на 2019-а ще бъдем домакин на Световната купа по таекуондо, която е с ранг G4, тоест най-силният възможен турнир в олимпийското таекуондо. Това са много малко на брой състезания, но дават огромен брой точки в световната ранглиста, която има значение за класиране на състезателите ни за Олимпийските игри. През месец август 2019 г. може би ще е най-интересното състезание в календара ни за тази година – това е Олимпийската квалификация по волейбол за мъже, която ще се проведе във Варна от 9-и до 11 август, където ще се изправим срещу отборите на Бразилия, Египет и Пуерто Рико и тя ще бъде решаваща за участието на отбора на Олимпийските игри в Токио. През същия месец имаме Европейска купа по бадминтон, която носи точки за класиране на Олимпийските игри. През 2020 г. ще бъдем домакин на последната олимпийска квалификация в най-успешния български спорт – борбата, преди лятната Олимпиада в Токио. Провел съм вече и неофициални разговори за желанието ни да бъдем домакин и да поемем организацията на олимпийската квалификация по бокс за игрите в Токио. Знаете, че там има голямо Международния олимпийски комитет и АИБА – световната организация, която се занимава с бокса. Има много сериозни основания да смятаме, че правата на Международната федерация ще бъдат отнети заради множество нарушения във във връзка с финансирането на организацията и имаме сериозни шансове, предложил съм услугите на България, за да може да организира една такава квалификация, която ще бъде ръководена и организирана директно от Международния олимпийски комитет. По отношение на състезанията с по-далечен хоризонт. Например през 2021 г. кандидатстваме за Европейско първенство по джудо за мъже и жени, кандидатстваме за Европейско първенство по ветроходство и за Европейско първенство по акробатика. Вече е решено, че сме един от домакините на Европейското първенство по волейбол за жени през 2021 г. Получихме предложение от гръцка страна да участваме заедно с тях, Сърбия и Румъния, в издигането на общата кандидатура за домакинство на Европейско първенство по баскетбол за мъже през 2021 г. Нашите сили са първа квалификационна група. Това също е много амбициозен проект, който е все още на съвсем идейно ниво, не сме започнали още детайлни разговори с гръцката страна. Подали сме документи за Европейско първенство по борба през 2022 г. и през миналата седмица водих официални преговори с президента на Световната федерация на Световната федерация по борба за нашата кандидатура за домакин на Световно първенство през 2023 г., което всъщност ще бъде олимпийска квалификация за игрите в Париж. вече сме одобрени за домакин през 2022 г. То също ще е със статут на олимпийска квалификация за ансамблите за игрите в Париж. Така че работим за това основните ни федерации да получат много сериозна подкрепа за квалификациите и за по-следващите Олимпийски игри. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър. Следващият въпрос по Правилник следва да бъде зададен от представител на Парламентарната група на БСП – такъв отсъства от залата. Преминаваме към въпрос от „Обединени патриоти“. Господин Славчо Атанасов дава знак. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кралев, от Вашите думи стана ясно, че към момента Министерството на младежта и спорта подпомага финансово домакинства само в определени спортове и това са спортовете от първите групи, дефинирани в Програмата за развитието на спорта за високи постижения. От съвместната ни работа в Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта съм запознат с реформата във финансирането на федерациите, която проведохте, и с факта, че освен че намалихте броя на федерациите, които получават публични средства, Вие въведохте ясни критерии, по които да бъде определяно финансирането им. Нормално е тези критерии да се имат предвид и при финансово подпомагане на домакинствата. Моля да ни представите повече информация за групите спортове и критериите, които ги определят. Има ли конкретен принцип, на който разпределяте бюджета за домакинства между тях? Благодаря Ви, господин Атанасов. Имате думата, господин Министър, да отговорите на въпроса на господин Славчо Атанасов. Заповядайте.

тази година Министерството на младежта и спорта подпомага финансово чрез програмите си Спорт за високи постижения и Програма за олимпийската подготовка 45 федерации, докато лицензираните такива са 107. От 2014 г. насам намалихме сериозно броя на федерациите, чиято дейност се подпомага, на базата на точни критерии. Примерно 2014 г., когато започнах първия си мандат, финансираните от държавните федерации бяха 67. Разбирате, че основната причина тази разлика да се получи е това, че сме установили, че примерно в 22 федерации се работи не така, както трябва, тоест те не би трябвало да разчитат на държавно финансиране с оглед на резултатите, които постигат, пък и плановете им за развитие през следващите години. Разбира се, по Програмата за развитие на спорта за всички и Развитие на спорта за хората с увреждания имаме допълнително които се отпускат за тези федерации. Няма държава в света, която да си позволи да финансира всички лицензирани федерации – примерно в САЩ получават подкрепа от държавата чрез Олимпийския комитет не повече от 36 федерации, които те са определили за приоритетни и полезни за развитието на тяхната нация. Въведохме критерии, по които регламентирахме и разделихме федерациите на пет основни групи. Първата група са федерациите, които имат олимпийски медали през последните две олимпиади и там се допуска примерно, ако не си имал успехи през двете последни олимпиади, но имаш медал от последно проведено световно първенство в настоящия олимпийски цикъл, което подсказва, че имаш потенциал за спечелването на медали на Олимпиадата, веднага федерацията се качва в първа група. Така се случи с таекуондото, така се случи и с каратето, които през последните две години спечелиха медали от световни Във втора група са тези федерации, които са получили класиране от двете последни олимпиади – от първо до осмо място, тоест предполага се, че те имат сериозен потенциал в следващите олимпийски игри отново да повторят подобно класиране, пък и да излъчат медалисти от тази група, първите две федерации всъщност са елитът на българския спорт – борба и художествена гимнастика, бокс, лека атлетика, вдигане на тежести, волейбол, ски, стрелба, плуване, джудо, кану-каяк, таекуондо. От тази година, както споменах, вече е включено каратето, което за първи път ще бъде олимпийски спорт на игрите в са тези спортове, които имат възможност за спечелване на квоти. Такива са спортове, които са спечелили квоти през последните игри или нашите експерти са видели потенциал, че има млади перспективни състезатели, които могат да се преборят за квота на следващите Олимпийски игри в Токио. Там са биатлон, тенис, гребане, кънки, фехтовка, гимнастика, ветроходство, модерен петобой и други. Ето, в случая с биатлона, които повече от 20 години нямаха сериозни успехи на световно първенство, преди няколко седмици Владо Илиев стана втори на Световното първенство за мъже, съответно биатлонът веднага от следващата година се качва в първа група за финансиране. Тоест това е пример как ние стимулираме спортовете да гонят непрестанно успехи. От друга страна, това, че си постигнал в миналото някакви успехи, не е гаранция, че ще продължиш да получаваш същите пари и ще бъдеш в първите групи. В четвърта група сме сложили социално значимите спортове. Тоест това са спортове, в които по една или друга причина нямаме международни успехи, но са изключително важни за изграждането на здраво поколение и за изграждането на нацията. Такива спортове например са са колективните спортове, които се практикуват масово – примерно критерият за тази група за колективен спорт е да има над 70 регистрирани спортни клуба за колективните и над 34 клуба за индивидуалните. Тук, разбира се, попадат футбол, баскетбол, конен спорт, хандбал, тенис на маса, ориентиране, канадска борба и повечето бойни спортове, които се радват на голяма популярност сред българските младежи. В пета група сме отделили спортовете, които показват възможности за развитие. Това са спортове, които по една или друга причина организационно са закъсали или новолицензирани такива, но пък полагат усилия да имат план за развитие и виждаме, че наистина полагат усилия да защитят правото си за държавно финансиране. Това са батут, ММА, водна топка, шахмат, акробатика и други. При финансовото подпомагане на домакинствата всъщност следваме и тази логика, както е при разпределение на средствата от Програмата „Спорт за всички“ и Програмата за олимпийска подготовка. Сметнали сме, че домакинството е част от подкрепата на държавата за развитието на тези спортове, защото много български младежи се запалват и започват да тренират, да се занимават с с любимите си спортове, а тези, които са ни най-успешни, имат нужда и от подкрепа, за да могат да се утвърдят нашите и експерти, и федерацията, и треньорите, и създателите в международен мащаб. Няма абсолютно точно разпределение на бюджета между тези групи, защото типът състезания варира, варира, не е строго определен всяка година. Както Ви казах, имаме традиционни, които са за олимпийски и световни купи. Имаме и епизодични, които са най-големите, всъщност олимпийски квалификации, европейски и световни първенства. Например в момента 40% от бюджета, който отделяме за домакинство, отива в спортовете, включени в първа група, тоест това е спортният елит на България. Във втора група отиват между 20 и 30%. Тоест между 60 и 80% от средствата за домакинства отиват за спортния елит, това са между това са между първа и втора група, където са наистина елитните ни федерации. В трета група са специалните спортове, те са между 10 и 15% за различната година, а за другите спортове са 5%. Разбира се, понякога финансираме и федерации извън тези, които развиват спортове за високи постижения. Например през 2018 г. сме финансирали Световно първенство по шахмат за незрящи и слабовиждащи мъже и жени, Световно първенство за глухи – през 2016 г., и други първенства за хора с увреждания, както и международни първенства, развиващи спорт на отраслов и възрастов

организация. Факт е обаче и видяхме основните средства, които държавата отделя, са за елита на българския спорт, включен във първа и втора група.

Вие акцентирахте върху постигнатия социален и икономически ефект от тези домакинства. Да, няма спор, че тези домакинства спомагат за популяризиране както на нашата страна, така и на регионите и градовете, където се провеждат тези мероприятия, но прави впечатление, че Вие споменавате единствено само София, Пловдив и Варна. Ние от „Движението за права и свободи“ считаме, че политиката на държавата трябва да бъде насочена към разширяване географията на тези домакинства, за да се даде възможност на другите региони и на другите градове да постигнат този социален и икономически ефект, за който Вие говорихте. Моят въпрос към Вас е: каква е визията на страната ни по отношение на разширяване географията на провежданите международни спортни състезания извън традиционните големи градове, за които Вие споменахте – София, Пловдив и Варна? Благодаря.

възможност да разкажа повече за нашите домакинства в кои градове са организирани, организирани, а оттам нататък Вие ще прецените дали политиката ни е правилна, или не е по посока на разширяване на географията. Разбира се, аз съм категорично съгласен, че това е едно от най-важните неща, като планираме

Разбира се, това е пряко зависимо от наличието на съответната инфраструктура, така че благодарение на последните – 8 години в страната се построиха изключително много нови спортни обекти, които наистина позволяват провеждането на много състезания. Тук въпросът вече е за политиката и на федерациите, и на Министерството кои градове ще бъдат предпочетени. Разбира се, Разбира се, София, Пловдив и Варна са най-големите градове, които предлагат и най-добри условия като хотелска база, като транспортна структура и така нататък. След построяването на „Арена“ – Русе, а се надявам, че и след завършването на „Арена“ – Бургас, тези градове също ще играят ключова роля в поемането на домакинства от най-висок ранг в състезания и спортове, които се провеждат на закрито. Ще Ви дам един пример. Световното първенство по волейбол се проведе в три града – София, Варна и Русе, който също предлагаше отлични условия. През тази година Световната лига по волейбол за мъже и жени също ще проведе състезания във Варна, Пловдив и Русе. Русе е включен, тоест той вече се утвърждава като един от градовете, които традиционно могат да поемат такива състезания. Разбира се, имаме и географски лимитирани спортове като гребането. Единственият град, който може да приема да приема домакинства от такъв висок ранг, е Пловдив заради наличието на гребната база. Но от там ми казаха, че ако не се погрижим да се изгради втори гребен канал, скоро и Пловдив би могъл да отпадне от световните гребни центрове.

в света, които се произвеждат. Представяте си за един малък град като Панагюрище какво голямо значение има приемането и организирането на подобно домакинство. А през тази година ще приемем, както споменах, и Европейското първенство по футбол за девойки, което ще се проведе основно на територията на

Имахме домакинство на Европейското първенство по футбол за юноши през 2015 г., което се проведе в Сливен, Стара Загора и Бургас, въпреки че тогава нямахме такива условия по стадионите, каквито вече имаме, но все пак тези градове отговаряха на

както казах, трябва да се стремим и по принцип това е една целенасочена държавна политика – да се разширява спортната инфраструктура. За миналата година примерно Министерският съвет отпусна 3,7 млн. лв. за строеж на нова спортна зала в Кърджали. Смятаме, че след завършването този обект може да послужи като

3, 5, 6 хиляди души, но е много трудно да се поддържат такива зали и от държавата, защото ние вече поемаме, ние имаме собственост върху 3 – 4 такива големи обекта много трудно да се поеме поддръжката, за общините също е трудно. Така че нашият съвет ще бъде да прибягват до модела, който предлагаме в Кърджали, за да може с оптимални, с минимални средства за поддръжка да се търси по-голям ефект. По отношение на зимните спортове, България също се е утвърдила като много сериозна дестинация. В Банско са проведени през последните 10 години шест световни купи. Разбира се, имахме европейски купи в Боровец и в Пампорово. Там също се стремим да не се насочват средствата само в единия от зимните курорти – доколкото е възможно, разбира се, защото ФИС – Международната федерация по ски, прави финалния избор.

по ски ориентиране за младежи и девойки във Велинград. Наистина се стремим да обхванем най-много области в страната, така че въпросът Ви беше много много актуален. Наистина това е политиката, но трябват още средства за доизграждане на спортната инфраструктура. Имаме да правим още стадиони, не сме започнали басейните, но всяко нещо – с времето си. Аз мисля, че със залите имаме вече един устойчив модел, който ще позволи разширяването на географията. Сега работим за стадионите покрай съвместната ни

Уважаеми господин министър Кралев, бих искала да Ви попитам какво се случва към днешна дата с идеята да се спре разрухата на Парк „Витоша“ като място за спорт и отдих, след като в началото на месеца на мое питане заявихте, че сте изпратили четири писма до Министерството на околната среда и водите за разрешаване на ситуацията? Имате ли отговори от там и какви са те? Ще се превърне ли Витоша в център на зимните спортове и за софиянци, и за гостите на столицата след години на бездействие, което ни навежда на мисълта, че някой има полза от него? Ще стане ли Витоша достоен кандидат за домакин на Зимните младежки олимпийски игри през 2024 г. и как виждате реализацията на Проекта в срокове? Благодаря Ви.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 много актуален. Той напоследък изчезна от публичното внимание, от обществения интерес, въпреки че смятаме, че е най-ключовият проект за развитието на българския спорт и нашата столица въобще. Кандидатурата на страната ни за Зимни младежки олимпийски игри, разбира се, че е абсолютно реална и има много големи шансове да спечелим надпреварата с останалите сериозни градове, които кандидатстват. Не забравяйте, че това предложение дойде от президента на МОК Томас Бах, който видя прекрасната организация, която имахме по време на работата ни с домакинствата на трите световни първенства през септември миналата година. Продължаваме напред тази година Продължаваме напред тази година със Световното първенство по шорттрек, където получихме суперлативи от Световната федерация; Световната купа, която организирахме в Банско, също е крачка напред. продължаваме да се опитваме да приемаме домакинства вече за Световната купа по шорттрек, Европейско или Световно първенство по фигурно пързаляне, които, разбира се, са част от спортовете, които ще бъдат включени в Програмата за Зимните младежки олимпийски игри и трябва да покажем, че за да получим одобрение на МОК с тази кандидатура, трябва да покажем, че се справяме отлично с организацията на всички видове зимни спортове. Огромният проблем обаче, който трябва да решим, за да може България ефективно да издигне своята кандидатура, е, че трябва да решим проблема с несъответствието в законодателството ни и по-точно това в плана за управление на Витоша и Закона за устройство на територията. В началото на миналата година беше създадена Междуведомствена работна група, която трябваше да направи анализ на действащата нормативна уредба и режимите на действащия план за управление на Природен парк „Витоша“ по отношение на възможностите за реконструкция, модернизация и развитие на инфраструктурата, свързана със ски спорта, с практикуването на ски спорт, както и да изработим, разбира се, конкретни предложения в каква насока да се изменят двата документа. Резултатите от работата на Междуведомствената група бяха представени в доклад, който беше предоставен всъщност и на колегите от Министерството на околната среда и водите. Проблемът е,

стъпки за издигане на носещите колони, със същите параметри като старите. Разбира се, като правиш реконструкция – сменяш лифтовете, трябва да сложиш модерни, нови съоръжения, които имат различно отстояние на стълбовете. Това нещо е забранено, защото според ЗУТ, за да се смени бетонираният стълб, трябва разрешение за строеж, а в същото време планът за управление на „Витоша“ забранява строителството. Експертите в Столична община, разбира се, стигнаха до същото заключение, както Работната група – че без промяна в плана за управление няма как да бъдат модернизирани съоръженията. В тази връзка сме изпратили четири писма към МОСВ от лятото лятото на миналата година – последното беше преди около две седмици. Надяваме се в най-скоро време да получим отговор и тази процедура да бъде задействана, защото е истина, че нямаме време. Следвайки тайминга за издигане на кандидатурата на България, ние няма как да я издигнем, без това противоречие да бъде

Мога да Ви уверя, че всички действия, които трябва да бъдат предприети от нас, ще бъдат предприети, защото този проект е от ключово значение за развитието на икономиката на София. Аз не знам дали има софиянец, пък и пък и българин, който да не желае тази чудесна възможност, която имаме – единствената столица в света с планина, в която влиза част от града, с възможност за 30 минути да стигнеш от центъра на европейската столица до лифтовете. Това е единственият град, който разполага с такива дадености, и не вярвам да има човек, който ще се противопостави, разбира се, на тази идея.

на зимни олимпийски игри, но ние смятаме, че това не е по нашите възможности и най-добре ще бъде да опитаме с младежките с младежките зимни олимпийски игри, където шансовете да спечелим са огромни. Имаме сериозна подкрепа от най-висшите кръгове на МОК, които симпатизират на България – знаят какви са ни даденостите, идвали са тук, виждали са Витоша, просто ние трябва да си свършим домашното, за да може да бъде изградена подходящата инфраструктура, защото може би тогава София ще стане най-големият център за зимен туризъм и за зимни спортове в света. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър. Има ли въпроси от народни представители, нечленуващи в парламентарна група – процедурата предвижда възможност за един такъв въпрос? Не виждам. Преминаваме към втория кръг от въпроси. Втори въпрос от парламентарната група на ГЕРБ – заповядайте.

Господин Министър, в последните няколко години Вие като министър на младежта и спорта, а и премиерът на страната господин Борисов, нееднократно се обявихте за политика на държавата за подпомагане на домакинства на големи спортни състезания. В този ред на мисли В този ред на мисли не можем да пропуснем и провеждането на форумите, които привличат най-широк зрителски и публичен интерес, а именно евентуалната кандидатура на България, Румъния, Сърбия и Гърция за Европейското първенство по футбол през 2028 г. и Световното първенство по футбол през 2030 г. Вече се проведоха няколко много важни срещи на най-високо ниво между тези страни, като през изминалия месец в София бяха и спортните министри на тези държави, с които отново обсъждахте евентуалните възможности за тези кандидатури. В светлината на данните, които изнесохте за реклама на страната ни, а също така и за престиж на спортните федерации, ефектът от домакинство на такъв голям форум е безспорен. Но няма как да отминем и факта, че за много хора, които са скептично настроени, това би породило и проблеми. Факт е, че страната ни няма и необходимата спортна нова инфраструктура. Именно в тази връзка е и моят въпрос към Вас: дали инвестициите в изграждането на такава нова спортна инфраструктура са по силите ни? Бихте ли ни разяснили какви разговори са водени и какви са конкретните планове на страната ни? Допълнително – евентуалното ни спечелване, дай боже, на един от двата големи спортни форуми и изграждането на тези нови инфраструктурни спортни обекта, предвидено ли е по-нататъшното менажиране и евентуално бъдещото им използване, за да може да бъдат рентабилни и използвани както трябва? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Динев. Господин Министър, заповядайте да отговорите да въпроса на народния представител Георги Динев. в нашата Комисия, но би трябвало да осведомим останалите колеги народни представители как вървят разговорите, защото може би това е най-мащабният спортен проект заедно с младежките олимпийски игри, за който държавата ни се подготвя в момента, или подготвя поне издигането на кандидатура.

първенство, това бяха Румъния, Сърбия и България, се проведоха няколко работни срещи, които да подготвят издигането на тази кандидатура. Аз разбирам скептицизма на много народни представители, на много журналисти, пък и на част от обществото, разбира се, защото критериите са много високи е много трудно да се спечели тази кандидатура. Разбира се, разликата между европейско и световно първенство е огромна – аз ще Ви обясня след малко в отговора на въпроса в какво се състои тя, тоест ние наистина

в икономическите параметри е огромна. Ще споделя след малко за какво става въпрос. До момента проведохме три срещи – две в Белград и една в София. Едната в Белград беше част от срещата на върха между президента на Сърбия и премиерите на България, Румъния и Гърция. На първите две срещи ясно се заяви, че има много сериозна политическа воля за издигането на такава кандидатура. Тоест

организирането на спортни състезания. Сами виждате, че от идеята веднага спечелихме. Първо привлякохме Румъния към организирането на Европейско първенство по волейбол за жени, сега възниква идеята за домакинство и на Европейско първенство по баскетбол, така че наистина ясният политически знак и политическата полза от проекта вече съществува и е доказана чрез работата ни в другите спортове. На последната среща в София се обединихме около текст за меморандум, който ще бъде подписан другата седмица в Солун. Тоест, тогава ще се официализира създаването на организационен комитет по подготовката на евентуалната ни кандидатура, като целта е, както казах, до края на 2019 г. да се вземе окончателно решение за какъв форум ще кандидатстваме. Въпреки че през последните 10 – 12 години, мога да кажа, 10 години всъщност – от 2011 г. насам, бяха инвестирани над 400 млн. лв. в изграждането на спортна инфраструктура, стадионите, за съжаление, не са в това състояние, в което можем да приемаме мачове от най-високо международно ниво. Направи се много да да се подобри инфраструктурата за провеждане на местното първенство, но от стандартите за световно и европейско първенство много сме далеч. Изискванията, които поставя за домакинството на световно първенство, са наличието на един стадион от 80 хиляди за първия мач – за откриването, и за финалния – за закриването. такава възможност има Гърция. Тя има олимпийски стадион, който след известна реконструкция – просто трябва да се премахне лекоатлетическата писта като в „Лужники“, за да стане футболен стадион – това е възможно, два стадиона за полуфиналите със 60 зрители и останалите 13 стадиона да са по 40 хиляди. Ние сме преценили нашите възможности, че стадиони с по-голям капацитет от 40 хиляди на България не са нужни, тоест в преговорите ще отстояваме тази позиция. Румъния има готов стадион. Единствената държава, която има подготвен стадион, е Румъния – стадионът в Букурещ. Той може да има капацитет от 60 хиляди зрители, тъй като Румъния ще бъде част от 14-те града, които ще бъдат домакини на Европейското първенство през 2020 г. Икономическата сметка е много простичка относно инфраструктурата – 1000 евро на седалка. Значи един стадион с излиза 40 млн. евро, един с 80 хиляди – излиза 80 млн. евро. Тук въпросът е: дали след това тези съоръжения ще могат да бъдат ползвани? Затова и ние се стремим към най-малкото ниво, свързано с най-ниския капацитет. Разбира се, за Европейско първенство изискванията са далеч по-облекчени.

седалки, три стадиона с 50 хиляди, три с 40 хиляди и четири стадиона с по 30 хиляди седалки. Тоест ние можем да направим националният да е с 40, още три стадиона с по 30 и съвсем спокойно може да се включим, да. Тоест Европейското първенство е далеч по-приемлив В момента съм провел срещи с кметовете на четири София, Пловдив, Варна и Бургас, защото смятаме, че това са градовете, които могат да кандидатстват поради наличието на подходяща инфраструктура – транспортна система, хотели, летища. Разбира се, това са много важни

където могат да тренират и да водят подготовката си. Тоест то ще е по-мащабен, но започваме от избора. За да изберем за какво първенство трябва да кандидатстваме, трябва да видим какви са стадионите и дали има смисъл да правим толкова големи стадиони, ако няма да се ползват. Засега имаме имаме предложение от четирима кметове за добри места, които смятаме, че отговарят на стандартите. Просто трябва примерно за едно бъдещо ползване, да речем, както е случаят в Пловдив,

много по-добра възможност за спорт и за провеждане на състезания на този нов стадион, който ще бъде изграден в Пловдив. От гледна точка на другите изисквания към страните домакин смятам, че няма да имаме проблем. Транспортните коридори, които свързват София с Букурещ, София с Белград, смятам, че дотогава ще бъдат приключени, ще бъдат изградени. Имаме летища във всички градове, които се предлагат. Всъщност на тази среща в Солун, която ще се проведе другата седмица, ще видим кои държави, кои градове ще предложи. Там се водят разговорите за капацитета на

повод за радост, за да сме взели решение за издигане на кандидатура на България за домакин на някои от тези първенства. Разбира се, най-големи шансове имаме за домакин на европейско първенство, пак казвам, и то през 2032 г. Това са най-големите шансове.

Следва въпрос от парламентарната група „Обединени патриоти“. Не виждам втори въпрос. От „Движението за права и свободи“? Заповядайте, господин Али, за втори въпрос

развитие за подобряване на спортната инфраструктура, в това число и в малките населени места? Благодаря. Благодаря Ви. Господин Министър, заповядайте, имате възможност да отговорите на въпроса на господин Али. Разбира се, че е възможно. Ние следваме нашата инвестиционна програма, що се касае до управленския мандат, който имаме сега. Много обекти се правят и в малките населени места, но вече детайлното, като приключим с големите областни центрове, смятам, че това нещо наистина ще се случи, тази програма ще продължи да се развива. Както Ви обясних, имаме да правим стадиони, имаме да правим басейни. Това е от много важно значение за създаването на здраво поколение и здрава нация, защото това са най-популярните и най-практикуваните спортове – лека атлетика, футбол и плуване, и, разбира се, За малките населени места искам да Ви напомня само още една програма – Програмата за развитие на селските райони, където, по мое мнение, пък и по мнение на нашите експерти, средствата не бяха изразходвани по най-добрия начин. Куцаше планирането. Не че обектите не бяха направени. Направени са, но примерно имаше много обекти с по-голям капацитет отколкото са населените места, в които бяха построени. Тоест за следващия управленски мандат предполагам, че ще изработим и достатъчно детайлна програма за малките общини. Разбира се, там ще се подпомагат изключително активно – има още средства по тази Програмата за развитие на селските райони. Говорили сме с колегата Порожанов. Текстовете се прецизираха и в момента, доколкото знам, има около 10 физкултурни салона, които ще бъдат изградени по тази програма. Така приключва прегледът на документите, но да не влизам в чужда

игрища за мини футбол, баскетболни, волейболни площадки, тенис кортове, но населените места са ужасно много. Разбира се, колкото и да се стремим да концентрираме, да направим един план, който наистина

реализират проекти от нашето министерство в такива населени места. Последно миналата седмица открихме в Айтос едно такова игрище, така че не ги забравяме, но все пак

Ред е на парламентарната група „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ за втори въпрос. Ще има ли такъв? Няма да бъде поставен.

Днес в процедурата, която завършваме, бяхме свидетели на това как правителството на господин Борисов и Партия ГЕРБ, как Министерският съвет, как Министерството за младежта реализира политиките ни на практика със системен подход, анализ на всичко, което се е случвало в спорта, изводи и конкретни резултати, с държавническа политика, ангажираност от министър-председателя Борисов до спортната общественост през всички спортни организации, федерации, Министерството за младежта и спорта, екипът на министър Кралев с предложения, с нов Закон за спорта, чакан, дълго работен и накрая приет в това Народно събрание, предложен и създаден който вече започва да дава резултати. Защото в него са и инвестициите в спорта, в него са анализите за финансиране – това, на което отговаряше днес през цялото време министърът, в него са приоритетните спортове, в този Закон са и възможностите ние да продължим да издигаме авторитета на страната – това, което прави Министерството, и всички ние, които участваме в това заедно – и депутати, и общественици, и хората, които се занимават със спорт, и да дадем възможност на нашето младо заедно със спортистите ни, с атлетите ни, с доказаните ни специалисти и младото поколение да развиват и да се занимават със спорт, защото в крайна сметка, освен високото спортно майсторство, съществува и онова нещо, което лекува духа и здравето на нацията ни, и това е спортът. Смея да твърдя, че се занимавам със спорт от шести клас и чакането да дойде моментът, в който в спорта да се намери балансът между професионалния спорт, между олимпийските и неолимпийските спортове, между спорта за високо спортно майсторство и детския, юношеския и общопрактикувания спорт за здраве. Балансът между младежки политики и спорт едно изключително трудно нещо, което този екип на министър Кралев успява да прави към момента. Но аз не съм човекът, който само ще хвали Министерството. Обръщам се към Министерството и с една огромна, важна молба: за да се реализира докрай всичко това, което правите, господин Министър, и за да има то истински резултат най-накрая Министерството – знам, че имате това желание като екип, но нека да го заявим и от тази висока трибуна, трябва да започне своята контролна дейност по онези не много от 107-те федерации, които не развиват своята дейност. В Закона за спорта Вие предложихте, Народното събрание прие и създаде възможност Министерството вече активно да контролира дейността на спортните федерации, за да избегнем и допинг скандали, за да избегнем и фиктивни федерации, за да избегнем и непрофесионално отношение към спорта, трениращите деца, трениращите младежи и професионалистите. Смятам, че тук Вие ще проявите същата активност и същите резултати ще бъдат, каквито се правят и в развитието на спорта, и в инвестициите за спорта. На последно място съм длъжен от тази трибуна да заявя нещо много важно към моите колеги и към хората, които ни гледат. Никога не съм очаквал, че дори когато говорим за спорт, за младежки политики, в тази зала една парламентарна група изобщо няма да я има. Защото има няколко неща според мен в нашия живот, които не бива, не могат и не трябва да се подлагат на партизиране и политизиране. Едни от тези изключително важни неща са спортът и младежките политики. Защото това е бъдещето на държавата ни, бъдещето на България – младите хора, възможността да спортуват, авторитета на страната в света на темата спорт, издигането на българския флаг на следващите световни, олимпийски, европейски и всякакви други състезания. И да абдикираш от това като цяла политическа сила е срамно. Няма как да не го кажа. Благодаря Ви, господин Министър, за всичко, което разказахте тук, от тази трибуна, и запознахте народните представители с това, което правите. Лично ще си позволя да кажа, че в мое лице Вие имате поддръжката, а и на колегите ми 100 процента за това, което правите. Дай боже, повече световни и олимпийски шампиони, дай боже, повече домакинства на световни, на европейски първенства и, дай боже,

Уважаеми господин Председателю, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Трудно е да се говори след първия, особено като моя приятел господин Манев, който цял живот е бил в спортните среди, и в общи линии иззе част от моето изказване, което смятах да направя, но такъв е животът. Искам специално към това представяне на нашия министър – казвам „на нашия“, тъй като съм председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и почти всички колеги от Комисията са тук, без колегите, за жалост, от БСП, БСП, да изразя удовлетворението си, защото беше, както винаги, изключително подготвен. Отговори много точно и ясно на въпросите, без общи приказки, без да надува розови балони, каза нещата каквито трябва да бъдат. Разбира се, че в спорта има много проблеми, но искам да Ви кажа, че това правителство и точно този министър след 30 години направиха един доста добър Закон за физическото възпитание и спорта в сътрудничество, забележете, тук трябва да подчертая, с абсолютно всички политически сили, които участваха в подготовката на този Закон. Сега, господин Министър, искам да изразя огромната помощ, която срещаме от нашето Министерство на физическото възпитание и спорта по подготовка на големия Закон за спортното и футболното хулиганство, както го наричаме. В работната група задължително и постоянно присъстват Ваши експерти. Законът – толкова важен закон, е почти напълно готов. Трябват ни още няколко заседания на работната група. След това той ще отиде на публично обсъждане и се надявам до края на сесията на този парламент – август месец, най-после да имаме този толкова важен закон

Това показва много доброто отношение на самата държава към развитието на българския спорт. Както виждате, в последно време резултатите не закъсняват:

Разбира се, идеята в бъдеще е да обръщаме повече внимание на масовия, на училищния спорт, защото черешката на тортата навсякъде е спортът за висше майсторство.

от ДПС и от ВОЛЯ? Вероятно всички се солидаризираме. Аз също бих искал лично да поднеса благодарност за днешното участие и за изобилната информация, която създаде и надежди и очаквания към Вас. Благодаря Ви, господин Министър. Уважаеми народни представители, в Клуба на народния представител ще бъде открита фотоизложба, посветена на световния Ден на водата, който отбелязваме на 22 март. Автор на изложбата е бургаският фоторепортер Тодор Ставрев. Всички народни представители са поканени на откриването. Прекъсваме заседанието за 30 минути. В 12,05 ч. продължаваме.